objedine i da se zajedno o njima raspravlja, jer se radi o IPA programu u različitim oblicima pa predlažem da se onda te točke objedine. Ima li netko nešto protiv? Koliko vidim ne, prema tome složili smo se. To znači da bi - Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o o Programu financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje, Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna europa" i "Mediteran",

Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Ovaj zakonski Ovaj zakonski prijedlog raspravljen u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje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 i Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja obrazložiti ali sve prijedloge? Da. Uvaženi Stanko Janić državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. **Janić, Stanko** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi zastupnici, gospođe i gospodo. Pred vama je sedam prijedloga zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u okviru prekogranične suradnje instrumenta za predpristupnu pomoć IPA za 2008. godinu Program financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna Europa" i "Mediteran" potpisanog u Zagrebu dana 6. srpnja 2009. godine, drugo Program prekogranične suradnje Hrvatska Crna Gora potpisanog 6. srpnja 2009. godine u Zagrebu, Program prekogranične suradnje Hrvatska Bosna i Hercegovina potpisanog u Zagrebu 6. srpnja 2009. godine, Program prekogranične suradnje Hrvatska Srbija u Zagrebu dana 6. srpnja 2009. godine, Program "IPA – Program jadranska prekogranična suradnja" potpisanog u Bruxellesu i Zagrebu 1. prosinca 2008. godine, Program "IPA – Prekogranični program Mađarska – Hrvatska" potpisanog u Bruxellesu i Zagrebu 1. prosinca 2008. godine, te na kraju "IPA – Prekogranični program Slovenija – Hrvatska" potpisanog u Bruxellesu 18. kolovoza 2008. i u Zagrebu 1. prosinca 2008. godine. Naime, Vlada Republike Hrvatske i Komisija europskih zajednica su dana 27. kolovoza 2007. godine sklopile Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednice o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru instrumenata predpristupne pomoći IPA koju je Hrvatski sabor potvrdio 3. listopada 2007. godine. Okvirni sporazum određuje opća pravila suradnje i provedbe pomoći Europske zajednice u okviru instrumenta predpristupne pomoći. Sami sporazum o financiranju uređuje detaljnije uvjete potrebe potrebne za isporuku pomoći Europske zajednice, pravila i postupke u svezi isplatom vezanih uz ovu pomoć kao i uvjete pod kojima će se upravljati upravljati tom pomoći. Sporazum o financiranju ne zahtijeva donošenje novih ili izmjena postojećih zakona ali financijski obvezuje Republiku Hrvatsku i stoga podliježe potvrđivanju člankom 18. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora. No, važno je reći da potvrđivanje sporazuma o financiranju predstavlja pravnu osnovu za bespovratno korištenje financijskih sredstava za projekte pomoći kroz program financiranja sudjelovanja Hrvatske u ovim programima. Zakonom se utvrđuje način osiguranja financijskih sredstava potrebnih radi izvršavanja sporazuma o financiranju odnosno odredbe zakona i određuju središnja tijela državne uprave nadležna za provedbu istoga. Dva su osnovna uvjeta Europske komisije Republici Hrvatskoj dana za dobivanje IPA sredstava. Izrada programskih dokumenata za svaku komponentu te akreditacija nacionalnog sustava upravljanja EU sredstvima po komponentama i programima mogu s radošću izvijestiti da je to do sada sve i urađeno, uspostavljeni su institucionalni okviri, osposobljeni kadrovi za upravljanje i provedbu IPA programa, uspostavljanje procedure i potvrđeni od Europske komisije i uspostavljena zajednička tijela sa susjednim zemljama. Za razdoblje od 2007. do 2013. godine za program prekogranične suradnje predviđena su sredstva u iznosu oko 70 milijuna eura. To znači stoji na raspolaganju u 18 županija javnim ustanovama i institucijama, gospodarstvu, nevladinim organizacijama, razvojnim agencijama da kroz svoje programe koji odgovaraju osnovnim ciljevima u pojedinim ovim prekograničnim programima IPA mogu doći do sredstava koji su potrebni za njihov daljnji razvoj. Potrebno je naglasiti da u programima u državama članica EU vodeću ulogu u pripremi provedbi programa imaju upravljačka tijela koja su smještena u državama članicama, znači u Sloveniji, Mađarskoj i Italiji dok Republika Hrvatska ima vodeću ulogu u pripremi i provođenju programa koje imamo sa državama korisnicima IPA. Znači, mi smo tijela upravljačka, kod nas se stoji za suradnju sa Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom i Srbijom. Isto tako, važno je napomenuti da prekogranična suradnja obuhvaća suradnju na izradi i provedbi zajedničkih projekata dvaju ili više prekograničnih partnera sudionika sa regionalne razine. Novčana sredstva dodjeljuju se temeljem zajedničkih natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava prema unaprijed utvrđenim prioritetima iz šest prekograničnih i dva transnacionalna programa službeno odobreno od strane Europske komisije. Maksimalan iznos kojeg može dobiti korisnik tog programa je 85% bespovratnog a 15% je iznosa projekta osiguravaju korisnici i ministarstvo odnosno Vlada. Eto, u toku 2008. i 2009. godine otvoreni su svi natječaji za dostavu projektnih prijedloga unutar IPA druge komponente, znači za svih sedam ovih programa već su pripremljene situacije da danom stupanja na snagu ovoga zakona mi možemo krenuti praktički u realizaciju ovih programa s jedne strane i već početi u idućoj godini koristiti ova sredstva koja stoje na raspolaganju. Par riječi samo još pojedinačno o programima. Kad bi po sadržaju programskih ciljeva mogli bi ovo staviti u četiri skupine ustvari. Prva je bio Program Jugoistočna Europa i Mediteran. Cilj ovog programa je dvostruki. S jedne podržavati sudjelovanje partnera iz Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnostima transnacionalne suradnje sa partnerima iz država članica EU, znači Jugoistočne Europe i Mediteran a s druge strane upoznati Republiku Hrvatsku sa programima teritorijalne suradnje u okviru strukturnih fondova EU u pogledu njihove potrebe nakon pristupanja. Programima Jugoistočna Europa i Mediteran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj što je važno nastoji se uspostaviti i razviti transnacionalna suradnja kroz financiranje mreže i mjera koje vode do integriranog teritorijalnog razvoja. Cijeli teritorij Republike Hrvatske je prihvatljiv za programe iz ovoga programa. Druga skupina bi bio Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora, Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Srbija. Tu su dva osnovna cilja. Opći cilj je programa unaprijediti kvalitetu života u prekograničnom području između Hrvatske i susjednih zemalja. Prekogranična suradnja bit će usmjerena na unapređenje potencijala za turizam, stvaranje bliskih veza između pograničnih područja, razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja kojima bi se kojima bi se revitaliziralo gospodarstvo i potpora zajedničkim aktivnostima zaštite okoliša. Dodatni cilj programa je isto tako ne manje važan izgraditi kapacitet lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija za upravljanje EU programima te ih pripremiti za upravljanje budućim prekograničnim programima u okviru tri cilja strukturnih fondova. Treću skupinu bi bio program prekogranične suradnje IPA, program Jadranska prekogranična suradnja. Na ovome programe korisnici su Hrvatska, Italija, Slovenija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Grčka i Albanija. Svrha programa je jačanje mogućnosti održivog razvoja Jadranske regije usklađeno sa Strategijom djelovanja među partnerima i prihvatljivih područja. zadnja skupina bili bi programi sa Mađarskom i Slovenijom gdje cilj prekograničnog programa jest postizati i uravnoteženi održivi razvoj pograničnih područja Republike Mađarske, Slovenije i Republike Hrvatske kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom intenzivno društveno ekonomske, gospodarske interakcije. No ono što karakterističe ovih svih šest prekograničnih i dva transnacionalna, na realizaciji ovog programa mogu učestvovati 18 županija, kako je naša država tako organizirana da praktički sve županije su prekogranične s tim da čak i one koje nisu mogu indirektno sa 20% sredstava iz tih iz tih fondova koristiti u svojoj realizaciji. Imajući u vidu veliko značenje realizacije ovih programa na razvoj županija, javnih institucija tih županija, gospodarstva i nevladinih organizacija s jedne strane, drugo uspostavljanje kvalitetnih i viših standarda dobrosusjedskih odnosa te sticanje iskustava na korištenje europskih pretpristupnih pretpristupnih fondova koji će koristit u budućnosti za kvalitetnije i brže povlačenje sredstava i strukturnih poljoprivrednih …/Govornik se ne razumije./… ja predlažem ovom Saboru da predlažem ovom Saboru da donese navedenih sedam zakona, znači Zakon o Potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica koji se odnosi na Program financiranja sudjelovanja Hrvatske u transnacionalnim programima europske teritorijalne suradnje, Europskog fonda za regionalni razvoj "Jugoistočna europa" i "Mediteran", te šest zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica koji se odnosi na IPA prekogranični program Slovenija-Hrvatska, Mađarska-Hrvatska, Jadranska prekogranična suradnja, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, Hrvatska-Crna Gora i na kraju Hrvatska-Srbija. Hvala.

u okviru komponente prekogranične suradnje programa IPA, takvim istim sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, naš odbor je raspravljao kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je o navedenim prijedlozima proveo objedinjenu raspravu. Predstavnici predlagatelja su istakli da je u program prekogranične suradnje kao instrumenta pretpristupne pomoći IPA uključeno 18 županija i da s tim programima podiže se razina suradnje i rješavanje zajedničkih pitanja koja se tiču stanovništva s obje strane granice te u čijem rješavanju obje strane zajednički sudjeluju jednakim doprinosima, a Komisija europskih zajednica te programe financira iz pretpristupnih fondova. Programom se potiče prekogranična suradnja radi postizanja raznolikosti i unapređivanja regionalnog gospodarstva usmjerenu na socijalno i okolišno održiv način, unapređenje dobrosusjedskih odnosa, izgradnju lokalnih, regionalnih i nacionalnih institucija radi upravljanja programima EU-a. Sporazum o financiranju uređuje detaljne uvjete potrebne za isporuku pomoći Europske zajednice, pravila i postupke u svezi s isplatom vezano uz pomoć i uvjete pod kojima će se upravljati tom pomoći. Hrvatska za ove sporazume također osigurava dodatna financijska sredstva u državnom proračunu radi sufinanciranja projekata koji prolazi i sporazum o financiranju. Resorno ministarstvo organizira radionice u kojima sudjeluju prekogranični partneri. Na tim radionicama partneri stječu potrebnu informaciju i znanje o stvaranju i pisanju programa i svemu što se tiče ostvarivanja ciljeva programa. Hrvatska je kao takva domaćin dvama tehničkim tajništvima IPA programa. da je vrlo važno ovdje napomenuti da se u raspravi na našem odboru istaklo da su ovi programi značajni za naše sunarodnjake koji žive u pograničnim područjima i koji u njima mogu sudjelovati i stjecati potrebna znanja i vještine, što je ujedno interes i države u kojoj žive, ali i Hrvatske. Nakon provedene rasprave Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske jednoglasno je odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje predloženih i ovdje spomenutih zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. I prvi su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvažena zastupnica Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi gospodine državni tajniče sa suradnikom. Kolegice i kolege. Evo obzirom da smo objedinili raspravu o nekoliko zakonu koje želimo potvrditi kako bi Hrvatska mogla koristiti sredstva pretpristupnog fonda IPA u drugoj komponenti. o svakom pojedinačno sporazumu, međutim reći ću nešto o onome što je zapravo zajednički nazivnik svih ovih programa, a to je da se njima, ako gledamo dakle hrvatsku stranu prije svega, Hrvatska priprema za članstvo u jer kroz ovo dakle mi se pripremamo za korištenje strukturnih i kohezijskog fonda općenito kroz IPA-u, a u ovom slučaju prvenstveno za strukturne fondove, dobivamo dodatna sredstva za razvoj. To je ona komponenta koja je uvijek važna, a osobito postaje važna i bitna za istaknuti u vrijeme recesije i gospodarske krize. treći dio koji je zajednički je ako pogledate sve ove programe vrlo su slična područja u kojima je ocijenjena potreba za suradnju. Dakle, s jedne strane radi se o održivom gospodarskom razvoju koji ovisno ovisno o regijama o kojima se govori obuhvaća turizam ili neke druge, dakle ruralni razvoj tamo gdje je ruralni razvoj bitniji, gospodarstvo. Ono što zapravo se u prekograničnoj i transnacionalnoj suradnji može najviše koristiti gdje je to iznimno potrebno, to je svakako suradnja u zaštiti okoliša i zaštiti prirode i naravno ovisno opet o specifičnostima svakog programa tamo gdje je potreban i dodatni razvoj komunikacije itd. kao što je recimo program sa Srbijom, onda imamo i dodatne komponente koje su eto tako nazvane kao prioriteti "people to people" odnosno razvijanje suradnje među različitim skupinama. Dakle, ovo su programi kroz koje, koji općenitoj razini kada gledate u javnosti nisu najprisutniji obzirom da se radi obično o manjim projektima koji su od manje vrijednosti i od važnosti za pojedine lokalne zajednice. oni nisu vidljivi u velikim javnim medijima. Međutim, izravno oni se tiču zapravo najšireg kruga naših građana, institucija, nevladinih ustanova itd. tako da na neki način ja bih rekla da je ovo možda najopipljiviji vid kako svaki pojedinačno građanin Republike Hrvatske može zapravo osjetiti konkretnu korist sada od pretpristupnih programa, a u budućnosti naravno će se to odnositi i na, dakle strukturne fondove i radit će se o puno većim sredstvima. Ako pogledate ove stotine stranica koje smo dobili u ovih 7 programa vidjet ćete da se niz aktivnosti u zadnjih U tome su neke županije i neke lokalne jedinice bile iznimno aktivne i svi oni koji su zapravo rano u tu priču krenuli ja mislim da će se i u današnjoj raspravi pomalo čuti o tome, zapravo već na neki način danas pobiru rezultate rezultate dobrog uspjeha od tada i priprema. I evo to bi bio još jednom apel. Ja to svaki puta činim kada govorimo o ovim programima. Dakle, na neki način odgovornost je i nas kao saborskih zastupnica i zastupnika da informaciju o ovome širimo dalje iako to svakako rade resori kojima je to u opisu posla. Ali mislim da informacija nikad dovoljno i da što više o tome govorimo i što više prenosimo da je to bolje. moja evo ovako na neki način uputa onima koji nisu u sabornici ali ovu raspravu gledaju je svakako da pogledaju neke od tih programa, da vide što se, koji se programi mogu kandidirati, ima ih puno a koji se izdaci ne mogu financirati. I oni su uvijek zajednički. I kad jednom vidite za jedan ovakav program recimo ne možete financirati poreze iz njih itd. onda ćete znati za svaki drugi program dakle da je to ista vrsta ista vrsta rada. Evo i ne bih išla dalje u detaljnu raspravu osim jedne generalne opaske da su ovi fondovi svaki iz godine u godinu sve veći. Ako pogledate recimo samo program prekogranične prekogranične jadranske suradnje on je osobito bogat za tri godine. Mislim da oko 19 milijuna eura daje na stol. Mislim da su to već sad značajna sredstva, da Hrvatska već sada ima i dobre kapacitete da to koristi. Ali kažem još jednom evo apel i sa ove govornice u Saboru da se o tome više informacija da, da se što više uključuje. Jer zapravo i članstvo u Europskoj uniji je već sad tu pred vratima i ako imamo perspektivu članstva u 2012. godini onda zapravo gledajući ovo pravilo N plus dva plus dva, znači dvije godine od vremena sklapanja ovog sporazuma za ugovaranje, pa dvije godine od krajnjeg roka za ugovaranje za plaćanje. Mi ćemo zapravo zadnja plaćanja po ovim sporazumima već moguće moguće u članstvu obavljati. Dakle, samo da vidite koliko su zapravo kratki rokovi i koliko je bitno da ova sredstva koja su tu na raspolaganju dobro koristimo, ali osim kao sredstva za razvoj i projekte i za razvoj kapaciteta. Dakle, to je sigurno ono što je u ovom trenutku možda najvrednije što ovi programi nose. Evo iz svega rečenog klub Hrvatske demokratske zajednice podržava sve ove zakone koji su vezani uz IPA transnacionalnu i prekograničnu suradnju. Hvala lijepo.

predstavnici ministarstva, kolegice i kolege. Pa ja ću se osvrnuti na ovaj jedan prvi od ovih zakona, prijedloga zakona. Dakle, 7. listopada 2008. Komisija Europskih zajednica je usvojila Program o financiranju i sudjelovanju Republike Hrvatske u programima, dakle Europskog fonda za regionalni razvoj, jugoistočni europski prostor i mediteranski prostor pod uvjetom da ti programi budu i usvojeni. Za provedbu programa nužno je da Republika Hrvatska i Komisija Europskih zajednica sklope Sporazum o financiranju kako bi se odredili uvjeti za provedbu pomoći zajednice, pravila i postupci o isplati povezanoj s takvom pomoći i uvjeti, dakle prema kojima će se upravljati tom pomoći. S obzirom da ovaj Sporazum o financiranju stupa na snagu na dan kada komisija primi pisanu obavijest o tome da su ispunjeni unutarnji pravni uvjeti Republike Hrvatske za njegovo stupanje na snagu, a što znači da prije toga ne može se pokrenuti dakle provedba projekata koji će ovim Sporazumom o financiranju biti i financirani. Postoji opravdani interes, dakle da se njegovim što skorim stupanjem na snagu. Cilj ovog programa je dvostruki, s jedne strane dakle podržati sudjelovanje partnera iz Republike Hrvatske u zajedničkim aktivnosti, transnacionalne suradnje s partnerima iz država članica a s druge strane upoznati Republiku Hrvatsku s programima teritorijalne suradnje u okviru strukturnih fondova Europske unije u pogledu njihove provedbe nakon pristupanja. Programima Jugoistočna Europa i Mediteran u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj nastoji se dakle uspostaviti i razviti transnacionalna suradnja kroz financiranje mreža i mjera koje vode do integriranog teritorijalnog razvoja. Uspostava i razvoj transnacionalne suradnje jedan je od prioriteta cilja europske teritorijalne suradnje strukturnih fondova iz 2007. pa do 2013. godine. U tom cilju teritorij Europske unije podijeljen je na nekoliko homogenih prostora, a države članice pozvane su dostaviti operativni program za transnacionalnu suradnju financiranu od strane Europskog fonda za regionalni razvoj za taj odnosni prostor. S obzirom na njenu zemljopisnu uključenost u dva od tih homogenih prostora Jugoistočna Europa i Mediteran. Republika Hrvatska je pozvana sudjelovati u relevantnim operativnim programima. Kako je i jedan i drugi cilj programa od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku podržavam osobno Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Dubravka Šuica. Izvolite. Budući da je već ovdje gotovo sve rečeno jasno je da danas usvajamo zakon koji nam omogućuje da dobijemo pravnu osnovu za korištenje ovih sredstava. Dva uvjeta su najvažnija, a to je akreditiranje i programi. To smo ispunili kao država. Ono što bih ja željela posebno naglasiti to je ova jadranska prekogranična suradnja gdje nam je na raspolaganju 18 milijuna eura i gdje su prioriteta koliko možemo vidjeti na programima istraživačkim, zaštite priobalnog pojasa i infrastrukture. I što je možda važno naglasiti nije bilo govora o visini iznosa ovih programa, budući da mi je poznato da su natječaji još otvoreni upravo za ovaj program jadranske, prekogranične jadranske suradnje. Projekti su u iznosu od 500 tisuća eura do 5 milijuna eura. Može biti da je to važno da čuju oni koji se kane još uvijek natjecati. Radi se o tome da je neophodno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu, jer bez ovih 15% koje osiguravaju krajnji korisnici i vaše Ministarstvo regionalnog razvoja nije moguće ove projekte provesti. Razumjeli da želimo jačati mogućnost održivog razvoja jadranske regije, da želimo što bolje uskladiti strategiju djelovanja među partnerima, a kad se radi o transnacionalnoj suradnji također je osnovna bit integrirati teritorijalni razvoj, odnosno doći u situaciju da sve ove države s jedne ili druge strane granice budu jednakomjerno razvijene. Ono što je važno spomenuti to je da se ovdje decentralizirani model koristi vezano za upravna tijela ili agencije koje su nadležne za određene komponente. I također je važno reći da zajednički nadzorni odbor ima vrlo kompliciranu zadaću kontrole programa evaluacije, a ponekad uključuje i povrat nepropisno isplaćenih iznosa. Želim reći da sam imala dva programa, ne iz IPA-e, ali iz ovih dosadašnjih fondova na kojima sam radila u lokalnoj upravi i samoupravi i vrlo je, lokalnoj samoupravi i vrlo je kompliciran proces i prijavljivanja i praćenja evaluacije i kasnije izvješća koje mi se još činilo najteže u toj fazi naša dva projekta. Imali smo uređenja dva parka u Dubrovniku i jedan park na Lokrumu. Najteži problem je na kraju bio izvješće kad smo trebali svaku tu, svaki taj euro opravdati. I zato treba biti vrlo kompetentan. Vi ste rekli državni tajniče u svom uvodu da imamo osigurane kadrove, ja vjerujem da je tako, osposobljene kadrove i da dobro će ta zajednička tijela raditi. Ono što je važno ovdje naglasiti da ovi sporazumi nisu uvjet usklađenja, ali spadaju u poglavlje 22. koji se odnose na regionalnu politiku. U svakom slučaju smo ušli, da ćemo danas, odnosno kad se steknu uvjeti za glasovanje, potvrditi zakone o ovim sporazumima, jer je to pravna osnova za bespovratno korištenje financijskih sredstava. Oni jesu važni za svakog naše građanina, bio on uz granicu ili se odnosilo, ili se neki od ovih programa odnose na teritorij cijele Republike Hrvatske, kao što je ovdje rečeno. Zahvaljujem.

poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Evo ja ću svoje izlaganje ograničiti na Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica koji se odnosi na IPŽA program preko jadranske prekogranične suradnje, a u okviru je instrumenta predpristupne pomoći. Kratko ću se osvrnuti samo na programsku strategiju upravo ovog dokumenta. IPA program jadranske prekogranične suradnje daje prvenstvo ciljevima predpristupne i kohezijske politike Europske unije. Ovaj program se temelji na suradnji između znači, kao što smo čuli, četiriju kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja i tri države članice, čime potencijalno ispunjava ciljeve IPA-e dopuštajući državama sudionicama poduzimanje zajedničkih aktivnosti u svrhu razvoja njihovih teritorija, prema pravilima i propisima zajednice, razvojem institucionalnog kapaciteta država kandidatkinja. Program prekogranične suradnje sastavnica je koja nastoji pogodovati odnosima u jadranskom bazenu i stabilizirati ih promičući održivi i uravnoteženi razvoj. Načela, podsjetit ću na načela prilikom izrade ovog programa, a to su zajedničke koristi, prvenstvo, održivi razvoj, jednake mogućnosti bez diskriminacije, poštivanje osobnih prava, teritorijalno područje i jačanje konkurentnosti jadranskog bazena u odnosu na druga GO ekonomska područja. Cilj programa je bio da nacrt prioriteta i aktivnosti programa u skladu, da bude u skladu sa rezultatima procjene potreba i …/Govornica se ne razumije./… analize, znači analize jednakih, analize jakih i slabih strana, mogućnosti i prijetnji. Ovaj program je izrađivan u koordinaciji znači državnih tijela, međuministarske skupine jedinica regionalne i lokalne samouprave i radilo se dosta dugo na ovom programu. razrađenih, nakon osnovne analize, nakon …/Govornica se ne razumije./… analize došlo se do slijedećih prioriteta. Želim ovdje prije potpisivanja sporazuma samo podsjetiti na strateške prioritete, odnosno na strateške prioritete ovog dokumenta, a to su globalni ili strateški cilj i jačanje mogućnosti održivog razvoja jadranske regije usklađenom strategijom djelovanja među partnerima s prihvatljivih područja. A prioriteti u prvoj razini su gospodarska, društvena i institucionalna suradnja kao prioritet broj jedan. Prioritet broj dva, prirodna i kulturna bogatstva i sprječavanje rizika. Treći prioritet jesu pristupačnost i mreže. Znači nakon ovako definirane strategije, nakon definiranih prioriteta razrađeni su i ciljevi i mjere s kojima će se postići ovaj strateški cilj, a mislim, jer sam bila sudionikom izrade ovog programa, da je strateški cilj izuzetno dobro postavljen. Nakon toga je raspisan i natječaj koji je još uvijek otvoren, zainteresiranost za ovaj natječaj je vrlo velika na ovom na ovom priobalnom području, a evo ovaj sporazum, ovaj prijedlog koji danas, zakon koji danas imamo na dnevnom redu, on osigurava znači pravnu osnovu za bespovratno korištenje financijskih sredstava za mnogobrojne projekte koji su nam pripremljeni na regionalnoj i na lokalnoj razini. Evo hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo s obzirom da je predloženo da se objedini rasprava o svih sedam zakonskih prijedloga kojima se potvrđuju sporazumi o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA ja ću nastojati ovu svoju raspravu na neki način i objediniti i skratiti. Prvo ću nešto uvodno reći o samom programu, odnosno instrumentu predpristupne pomoći IPA. Naime IPA predstavlja najnoviji instrument predpristupne pomoći Europske unije koji je Republici Hrvatskoj na raspolaganju u razdoblju od 2007. godine do njezina stupanja u punopravno članstvo u Europskoj uniji i praktički predstavlja zamjenu za sve dosadašnje programe pomoći koje je Republika Hrvatska u prethodnom razdoblju dosta uspješno koristila. Dakle to se odnosi na program pomoći CARDS, PHARE, ISPA i SAPHARD. Osnovni ciljevi IPA programa sadržani su u pružanju potpora državama kandidatima i državama potencijalnim kandidatima pri usklađivanju nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije, te njihova osposobljavanja za provedbu usklađenih propisa, kao i u pripremama za buduće korištenje fondova koje trenutno mogu koristiti samo članice Europske unije. IPA Program se sastoji ono što je bitno znati od pet i bitno je znati da zemlje potencijalni kandidati imaju pravo sudjelovati u prve dvije komponente tako između ostalog u komponenti prekogranična suradnja. Ono što smatram bitnim naglasiti je kako Republika Hrvatske mora ispuniti dva osnovna uvjeta za dobivanje IPA sredstava. Odnosno izraditi programske dokumente za svaku komponentu te akreditirati nacionalni sustav upravljanja EU sredstvima po komponentama ili pojedinim programima. Raduje me činjenica da smo glavninu ovoga veoma zahtjevnog posla kada je u pitanju komponenta 2. uspješno priveli kraju s obzirom na činjenicu da je Ministarstvo regionalnog razvoja šumarstva i vodnog gospodarstva 17. studenog 2008. godine dobilo akreditaciju od strane Europske komisije za provedbu IPA programa čime je formalno potvrđeno kako uspostavljeni sustav upravljanja zadovoljava postavljene kriterije za decentraliziranu provedbu programa. Također treba naglasiti to da je osnovana Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske koja će nakon skore akreditacije od strane nacionalnog dužnosnika za uvjeravanje biti zadužena za implementaciju programa sa zemljama nečlanicama U tom kontekstu potrebno je naglasiti za razliku od programa koji imamo sa državama članicama Europske unije, kako će u programima prekogranične suradnje sa državama potencijalnim kandidatima vodeću ulogu u pripremi i provedbi programa imati upravljačka tijela koja su smještena u Republici Hrvatskoj. Predmetni Sporazum je u financiranju odnosi se na drugu komponentu IPA Programa prekogranične suradnje koji predstavlja financijski instrument namijenjen financiranju programa između zemalja članica Europske unije i zemalja kandidatkinja ili potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Veoma je važno reći kako Republika Hrvatske u okviru svoje komponente surađuje sa svim svojim susjedima, odnosno u šest programa prekogranične suradnje i u dva trans nacionalna programa. Nadalje, važna činjenica za programe prekogranične suradnje jest nužnost sklapanja Sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i komisije Europskih zajednica čime će se ostvariti i konačni konačni formalno pravni preduvjeti za korištenje ovog programa i povlačenje financijskih sredstava koji su namijenjeni za ove programe. S obzirom da je obveza potvrđivanja ovih sporazuma s obzirom da Republika Hrvatska po ovim svim sporazumima ima određene financijske obveze potrebno je, sukladno našim pozitivnim propisima da Sabor Republike Hrvatske zakonima potvrdi sve ove sporazume. S obzirom na ono što sam ranije rekao da će se time stvoriti pretpostavka za početak znači mogućnost povlačenja financijskih sredstava koja Republici Hrvatskoj stoji na raspolaganju osobno ću glasovati za sve sve ove Zakona o potvrđivanju sporazuma o financiranju. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Ja ću se u svojoj raspravi kratko osvrnuti na program prekogranične suradnje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. cilj ovog Programa jest da se podupre razvoj prekograničnih mjera i partnerstva te razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja kako bi se revitaliziralo gospodarstvo, zaštitila priroda i okoliš te povećala socijalna kohezija toga područja. Dodatni cilj naravno jest da se izgradi kapacitet lokalnih, regionalnih, nacionalnih institucija za upravljanje programima Europske unije. Prioriteti i mjere koje su definirane u ovom prekograničnom programu su tri, ja bih navela ovdje koja su to tri prioriteta. To je stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora, poboljšana kvaliteta i društvena povezanost i tehnička pomoć. Prva dva prioriteta izabrani su kao izravna podrška u područjima sa konkretnim mogućnostima kao što su turizam i sektor malog i srednjeg poduzetništva te u područjima koja bi mogla podignuti kvalitetu života ali i poboljšati socijalnu koheziju putem zaštite prirode i okoliša te kroz poboljšanje pristupa uslugama. Tehnička pomoć osigurava učinkovito upravljanje i provedbu programa. Dakle, u svojoj raspravi kratko ću se osvrnuti samo na jedan od ovih tri prioriteta, to je prioritet stvaranja zajedničkog gospodarskog prostora koji daje odgovor na tešku gospodarsku situaciju s obje strane granice, koja je okarakterizirana padom visokim stupnjem zavisnosti o nerazvijenom poljoprivrednom sektoru, te sektoru malog i srednjeg poduzetništva koji se suočava sa nedostatnim pristupom kreditnim sredstvima, nedostatkom stručnosti i poduzetništva. Turistički sektor je dobro razvijen u zapadnom dijelu programskog područja blizu obale Jadranskog mora ali je isto tako nerazvijen u njegovom središnjem i istočnom a neke od osnovnih prepreka u razvoju turističkog sektora su loša infrastruktura, niska razina marketinga kao i nedostatna razmjena informacija između turističkih operatera i ostalih sektora gospodarstava. Upravo zato cilj je ovog prioriteta da se pridonese integraciji gospodarstva u pograničnim područjima kroz poticanje suradnje u području turizma, kroz podršku malim i srednjim poduzetnicima te promicanjem poduzetništva. Pojedinačni ciljevi su razvoj prepoznatljive turističke ponude na temelju zajedničke kulturne i prirodne baštine te unapređenje konkurentnosti lokalnog turističkog gospodarstva. Nadalje, program podržava razvoj lokalnog gospodarstva na način da jača institucije i službe za promicanje sektora malog i srednjeg poduzetništva te poslovanja. Stvaranje zajedničkog gospodarskog prostora provest će se kroz dvije mjere a to su zajednički razvoj turističke ponude i promicanje poduzetništva. Zajednički razvoj turističke ponude pružat će ponudu poboljšanju i diversifikaciji turističkih proizvoda i usluga ali isto tako i zajedničkom marketingu tih istih proizvoda i usluga, dok će promicanje poduzetništva pružati i inicijativu za povećanje konkurentnosti i inovativnosti u sektoru malog i srednjeg poduzetništva. I na kraju želila bih nešto naglasiti, ono što je isto tako vrlo važno, a to je da ukupna vrijednost programa prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u okviru komponente prekogranična suradnja programa IPA za 2008. godinu iznosi 2 milijuna 353 tisuće eura, od čega je